Nastavljamo sa: - Prijedlog odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Predlagateljica odluke je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ove odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. raspravu su proveli Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili. S nama je ministrica Anka Mrak Taritaš sa suradnikom.ministic uvodno. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru. Pred nama je Konačni prijedlog plana prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera. Riječ je o nacionalnom parku koji je takovim proglašen '49.godine dakle naš najstariji nacionalni park, a od '79.godine je uvršten na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Riječ je o parku čiji prostorni obuhvat je 26 tisuća 600 hektara prema načinu na koji je to definirano u času kada su korigirane granice Nacionalnog parka Plitvička jezera ali GIZ premjerom je ustanovljena stvarna površina, a to je 29 tisuća 70 hektara. Riječ je o nacionalnom parku koji je na području dvije županije, glavninom na području Ličko-senjske, a manjim dijelom na području Karlovačke županije i na njegovom području se danas nalazi 20 samostalnih naselja. Prema zadnjem popisu stanovništva tu živi i naseljeno je stalno 1411 osoba, drugim riječima 4,75 stanovnika po kvadratnom kilometru. Ono što je zgodno za znati kada je bio prvi popis stanovništva na području današnjeg nacionalnog parka tada je tamo pred otprilike više od stotinjak godina živjelo 6 tisuća stanovnika, dakle govorimo o tome što se dešavalo u demografiji na tom području. Prostorni plan je prvi put bio u javnoj raspravi 2011., bila je ponovljena javna rasprava 2012., ponovljena javna rasprava 2013.i nakon druge ponovljene javne rasprave je dokument složen, dobivene sve suglasnosti koje su bile potrebne u tom postupku i evo pred ovim uvaženim Domom je dostavljen na usvajanje. Ono što je važno za reći je da Prostorni plan Nacionalnog parka Plitvička jezera prvi je donesen 1986.godine dakle nakon 1986.godine mi ga ponovno donosimo. U odnosu na taj prijedlog građevinska područja su smanjena sa 400 hektara na 245 hektara, definirana su naselja u kojima se ne planira razvoj i koji nemaju određeno građevinskog područje i to su prostori gdje se postojeće izgrađene zgrade zadržavaju i dopušteno je samo održavanje postojećih uporabljivih zgrada za osobne potrebe te rekonstrukcije za potrebe parka. Dakle to su u odnosu na mogućnost i građenje najstrože. Zatim imamo naselja u kojima se planira ograničeni razvoj unutar određenog, određenog izgrađenog dijela građevinskog područja gdje je dozvoljena rekonstrukcija postojećih i izgradnja zamjenskih zgrada, izgradnja pomoćnih zgrada, rekonstrukcija i izgradnja nove infrastrukturne mreže. Zatim imamo naselje koje koja su planirana za daljnji razvoj u kojem su određene izgrađeni i neizgrađeni dijelovi i građevinska područja čija je isključiva namjena u funkciji nacionalnog parka. Kada je riječ o zonaciji sa aspekta zaštite prirode tada imamo tri zone od te tri zone imamo zonu stroge zaštite koja ima dvije podzone, za one najstrožije zaštite zona vrlo stroge zaštite, zona 2 koja je zona aktivne zaštite, to znači zona aktivne zaštite travnjaci i zona zona aktivne zaštite šume. I zona 3, zone korištenja, to su zone korištenja zona naselja, zona rekreacije i turističke infrastrukture. se ne razumije./… pokazano gdje je riječ o kojoj zoni. Sada ako mi dopustite nekoliko riječi koje možda nije uobičajeno kada se govori o ali možda pokazuje i cijelu problematiku vezanu uz Nacionalni park Plitvička jezera, odnosno uz prostorni plan. Dakle, na studiju arhitekture drugi sat studija na predmetu prostorno planiranje, profesor koji predaje, što se meni jako, jako sam upamtila i o tome često razmišljam kaže da je prostorno planiranje tematika, odnosno aktivnost, djelatnost u kojem pokušavate uskladiti interese svih korisnika prostora. I zaista prostorno planiranje to je. U prostornom planiranju vrlo osjetljivo mora se gledati koji su interesi u odnosu na zaštitu, koji su interesi u odnosu na korištenje i svaki prostorni plan mora imati elemente i uvjete pod kojima se određeni prostor treba koristiti i može koristiti. Ovaj prostorni plan, dakle naš najvrjedniji dio, to je prostorni plan nacionalnog parka zaista u odnosu na to pokazuje o čemu govorimo i tu osjetljivost da s jedne strane prostor nacionalnog parka kao najveća kategorija zaštite mora sa aspekta svih elemenata zaista se treba voditi računa o svemu tome ali se mora omogućiti i određeni uvjeti korištenja. Razlog tome je, evo i bilo je u javnoj raspravi 2011., 2012., 2013., uvijek su bili sukob određenih interesa. Mi smo nastojali zajedno sa svim stručnjacima koji se bave tom problematikom doći do prijedloga plana koji bi bio na najbolji način, uz najbolju moguću mjeru zaista ono što sam i rekla da na određeni način zadovolji interese svih koji u tom prostoru rade, djeluju, o tom prostoru se brinu. Kada je riječ o prostornom planu Nacionalnog parka Plitvička jezera i prostorno planskim prijedlozima tada vrlo važnu ulogu i vrlo važnu činjenicu u svemu tome ima infrastruktura. Ono što znamo i o čemu govorimo već dugi niz godina je neadekvatna infrastruktura pri tom prvo osnovno mislim na vodovodnu mrežu i na odvodnju. Današnja rješenja odvodnje koja su na području Nacionalnog parka Plitvička jezera ne zadovoljavaju ni neke osnovne standarde koji bi trebali vrijediti i u prostorima koji nisu tako vrijedni kao što je ovaj prostor. Dakle, ovaj prostorni plan vrlo detaljno i vrlo jasno govori o rješenju rekonstrukcije, djelomično postojeće, ali ono što je važno o izgradnji nove infrastrukture. Pri tome prvenstveno je riječ o vodovodnoj mreži, o sustavu odvodnje. Ali nešto što je izuzetno važno i značajno je i problematika cestovne infrastrukture. Ako vas mogu podsjetiti pri izgradnje autoceste kao i danas državna cesta D-1 ide kroz područje Nacionalnog parka Plitvička jezera. Tada je to bila jedna velika količina vozila koja je išla i koja je naravno sigurno svojim prolaskom ostavila i traga na području Plitvičkih jezera. Danas, u ljetnim mjesecima kada funkcionira autocesta je obilježen prosjek od 9600 vozila koji prolazi a u zimskim mjesecima 5500. kontinuirano područjem Nacionalnog parka Plitvička jezera prolazi 5500 vozila dnevno što zasigurno nije dobro u odnosu na to što Nacionalni park Plitvička jezera znači. Dosta dugo i dosta davno su bili već predložene rekonstrukcija, odnosno trasa izmicanja državne ceste D-1. Nešto malo se je zastalo jer je autocesta riješila one nekakve pikove, odnosno ključni problem prometa. No, međutim, još uvijek 5500 vozila prolazi kroz Nacionalni park Plitvička jezera. Ono što je još bitno i važno je i promet u mirovanju. Današnje rješenje je da svi oni koji dolaze u posjetu Plitvičkim jezerima. Oni parkiraju što svoje osobne automobile, što autobuse na području nacionalnog parka. Ovim prostornim planom je predviđeno rješenje gdje bi parkiranje bilo izvan granica nacionalnog parka a onda bi se određenim eko vozilima za koje znamo kako turisti prebacivali odnosno na područje nacionalnog parka. Da evo idem nekako kraju i da zaključim. Ovim prostornim planom su postojeća građevinska područja sada 400 hektara smanjena na 245 hektara. prijedlogom prostornog plana je na odgovarajući način definirana infrastruktura, prvenstveno osjetljiva infrastruktura vezano uz vodoopskrbu i odvodnju, a definiran je i način rješavanja infrastrukture vezano uz normalni promet i uz promet u mirovanju na način da se maksimalno odtereti samo područje nacionalnog parka. Ono što je važno još za naglasiti, primjedbe koje su bile na kraju u drugoj ponovljenoj javnoj raspravi je bilo 65 podnesaka od kojih je bilo 154 primjedbe, od toga je prihvaćeno 26, 5 djelomično, za ostalo je dato tumačenje a 40 primjedbi nije prihvaćeno. I kroz te primjedbe se zapravo i vidi to pokušavanje, balansiranje interesa i ujednačavanje interesa svih korisnika ovog prostora. S jedne strane su bile primjedbe koje su tražile povećanje građevinskih područja, a s druge strane otprilike jednako toliko je bilo primjedba koje su bile s aspekta da još treba se neki dijelovi možda i još jače Hvala i vama ministrice. Imamo dvije replike. Mirela Holy, izvolite. Poštovana ministrice, ja bih vas molila da odgovorite na pitanje jer meni iz članka 40. ove odluke nije jasno da li ovo zadržavanje postojećih zgrada u samom samom prostoru Nacionalnog parka Plitvičkih jezera podrazumijeva i zadržavanje u prostoru onih objekata koji su sagrađeni mimo zakona. Anka (HNS)** Hvala lijepo. Kada je riječ o prostoru Nacionalnog parka Plitvička jezera temeljem zakona koji omogućuje zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada i kad je riječ o drugim prostorima, tamo su oni mogli dobiti rješenje o izvedenom stanju ako se nalaze na području koje je prostornim planom određeno kao građevinsko. Na području Prostornog plana Plitvičkih jezera nije bilo moguće i nije moguće temeljem važeće zakona dobiti niti jedno jedino rješenje za zadržavanje, u smislu postojećih samo ono što je napravljeno do '68. temeljem građevinskih dozvola. To drugim riječima znači, sve ono što je bespravno napravljeno tamo gdje je najstrožija zaštita mogu samo postojeće, dakle 15. veljače '68. građevinska dozvola, a na drugim prostorima na kojim je i inače moguće dobiti dozvolu ako se nalazi bespravni zgrada, a znamo a se nalazi, ako oni zadovoljavaju kriterije iz ovog plana onda oni mogu dobiti normalnu dozvolu, ali dozvolu za gradnju. Hvala. dosta oštru ocjenu samoga plana i smatra ga u jednom dobrom dijelu i u predloženom obliku neprihvatljivim. Isto tako javna ustanova Plitvičkih jezera dala je nekih 50-tak primjedbi, od toga je vrlo mali broj usvojen i to je stvorilo određene također nezadovoljstva i kritike i kod njih. Prigovor je da plan nije usklađen sa Hidrogeološkom studijom koja je izrađena 2008. godine te da se zabrani izgradnja novih objekata u zoni A2 naselja, pa bih vas molila vaš komentar na to. Isto tako bih vas pitala da li je kontaktiran UNESCO-ov ured i da li su oni upoznati sa ovim planom o kojem danas raspravljamo. Hvala. Izvolite ministrice. prirodne baštine odnosno s aspekta zaštite temeljem Zakona o zaštiti prirode mi imamo suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Da bi ta suglasnost mogla biti izdana kontaktirano je i bile su još stručne rasprave sa zavodom kojeg vi spominjete. Dakle zavod je samo u procesu planiranja, a konačnu suglasnost daje resorno ministarstvo. Zavod i pripada tom resornom ministarstvu, mi imamo suglasnost. Što se tiče UNESCO-a nije bilo potrebno u odnosu na našu regulativu kontaktirati, ali mi s tog aspekta imamo suglasnost Ministarstva zaštite kulture, a sve s aspekta UNESCO-a i u njihovoj nadležnosti. Zahvaljujem. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Da. Izvolite kolega Ronko, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. **Ronko,

raspravio Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Sukladno članku 93. Poslovnika Hrvatskog sabora to je raspravljalo matično radno tijelo. uvodnom izlaganju naglašeno je da Prostornim planom područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera obuhvaćeno područje unutar zakona utvrđenih granica parka ukupne površine 26 600 hektara, da taj plan obuhvaća veći dio područja Ličko-senjske i manji dio Karlovačke županije, da na prostoru obuhvata živi 1411 osoba prema popisu stanovništva 2011., prosječne gustoće naseljenosti 4,75 stanovnika na km2 s tendencijom daljnjeg pada. Također je naglašeno da je turistički koncept podređen zaštiti prirodnih vrijednosti, bez mogućnosti gradnje novih turističkih kapaciteta, ali da je njihov smještaj predviđen izvan granica parka te će se zbog što bolje usklađenosti s njegovom znanstvenom i obrazovnom ulogom na principu održivog razvoja pristupiti unapređenju prezentacije, promocije i oblikovanja sustava posjećivanja parka i posebno, uspostavlja se nova prometna organizacija s ulaznom zonom i parkiralištem, premješta se tranzitni promet na obilaznicu koja bi išla istočnim rubom parka, te bi se centralni prostor jezera oslobodio prometnog opterećenja. U zaključnom dijelu rasprave uz pohvale tekstu prijedloga odluke o donošenju Plana područja posebnog obilježja Nacionalnog parka Plitvičkih jezera primijećeno je i kako je rad na izradi ovog plana vremenski veoma dugo trajao, kako bi trebalo posebno istaći kriterije o proglašenju ovog područja svjetskom prirodnom i kulturnom baštinom prema kojima se to područje iznimne prirodne ljepote i estetskog značaja valorizira i time u skladu sa Konvencijom o zaštiti prirode i svjetske kulturne baštine osigurati i očuvanje prostora prema navedenom kriteriju. Osim toga u raspravi su iznesene sadržajne primjedbe poput toga da se u plan ugradi kako je to područje uvršteno i na listu svjetske prirodne i kulturne baštine, pitanje održavanja, odnosno problematiziranje pitanja održavanja travnjaka ispašom ili košnjom, problematika posjetiteljskog turizma kao i primjedbe nomotehničke naravi koje su upućene predlagatelju. Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova 8 za, 1 protiv predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Hvala lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažena ministrice, kolegice i kolege. Evo ako se ne varam nakon sedam godina rada pred nama je provedbeni plan Plitvica i evo s te strane ovdje izražavam zadovoljstvo što se napokon našao i pred nama saborskim zastupnicima. Odmah ovdje moram reći ministrica nas je uvela u priču o prostornom uređenju plana. Ja bih se malo osvrnuo i na jedan drugi dio da vidimo neke financijske pokazatelje odmah na početku pa ću se vratiti, dakle na provedbeni plan da vidimo kakvog su značenja Plitvice za ove dvije županije, za ove četiri općine, za Republiku Hrvatsku a pošto imamo i UNESCO-vu markicu ima nešto značenja i za svijet. Dakle, u 2014. godini u Plitvicama je radilo 834 zaposlenika, ostvareno je 224 milijuna 808 tisuća ukupnih prihoda, 175 milijuna kuna rashoda što čini više prihoda od 49 milijuna. U 2014. godini je planirano a vjerujem da će se i ostvariti, planirano je 231 milijun kuna prihoda, 180 milijuna rashoda što bi mi rekli troškova. Znači višak će biti nekakvih 50 milijuna. U 2013. godini a i u 2014. godini otprilike posjetilo je znači u 2013. a nadamo se i toj posjeti i u 2014. godini bit će milijun sto tisuća ljudi je posjetilo Plitvice, odnosno toliko je prodano ulaznica. Ako računamo da još jedno 10% je je ovako ušlo unutra, znači negdje oko milijun 200, milijun 300 tisuća ljudi godišnje posjeti Plitvice. Zna se dogoditi u tzv. pikovima, u sedmom, osmom i u devetom mjesecu da dnevno kroz Plitvice prođe do 13000 ljudi. Malo i o noćenjima. U četiri hotela ostvareno je 242 tisuće i 500 noćenja, a u dva auto kampa 114 tisuća 200 noćenja, s tim da ovdje moram reći jednu opasku da je iskoristivost hotelskih kapaciteta 50% a autokampova 30%. Ove sam samo cifre naveo da vidite da je to da je to javna ustanova, zapravo park koji ostvaruje vrlo visoke stope i ekonomičnost i profitabilnost i likvidnosti. Možemo onako zdravo seljački reći da park nosi sam sebe. Jer ako vi oprihodujete 90 milijuna kuna od ulaznica, a 70 milijuna su nam troškovi zaposlenih onda znate otprilike kako park posluje. To sam u uvodu naveo da vidite značenje Plitvice za hajmo reći ovaj ako ništa normalno i za cijelu Hrvatsku, a posebno za Ličko-senjsku županiju gdje se nalazi i većina prostora nacionalnoga parka. I kao takav Plitvice jesu a i predstavljat će taj ekonomski zamašnjak razvoja toga dijela Hrvatske. Sada da se malo vratimo, dakle sam prostorni plan. Sam koncept dakle plana počiva na tri dominantne teme. Znači odnos prema prirodnim vrijednostima, odnos prema stanovništvu i naseljima i ovaj treći dio odnos prema poljoprivredi, stočarstvu, obrtima i infrastrukturi. Ono što nas posebno barem mene veseli, a mislim da će se tu i u raspravi iskristalizirati, da je temeljni koncept razrada pojedinih stavki ovog plana su vrlo jasni i što me iznenađuje to su tzv. radikalni razvojni stavovi. Što to znači? To znači koji su išli gdje god je to moguće išli na maksimalnu zaštitu i očuvanje prirode. Dakle, uvijek je prioritet bila osnovna namjena parka. Dakle, bez obzira na ovaj dio što smo saznali da tu dolazi i milijun ljudi i na profitabilnost i na ekonomičnost to nije bila ideja vodilja javne ustanove odnosno osnovna namjena parka. U samom planu, evo recimo konkretno možemo malo i o planu. U članku 35. imate popis kulturnih dobara i drugih vrijednosnih kulturno-povijesnih elemenata u kojima je potvrđen odgovarajući status. Ovdje je izvršena kategorizacija i točno imamo popisano stupanj zaštite šta je od nacionalnog značaja, šta je od regionalnog značaja, šta je od lokalnog značaja. To su kulturni krajobrazi, povijesna naselja seoskih obilježja, civilne građevine javne namjene, sakralne građevine, memorijalna baština, povijesna groblja, etnološka baština, tradicijske gospodarske građevine, …/Govornik se ne razumije./… arheološke baštine itd., Srž ovoga plana su zapravo članci od 36. do članka 103. Tu su definirana područja naselja i građevinska područja izvan naselja u funkciji upravljanja nacionalnim parkom. Ministrica nas je izvijestila da zapravo park ima površine 29 tisuća hektara. Kad ovih 250 hektara u kojima je uvjetno rečeno dozvoljena gradnja, uvjetno rečeno, stavimo to u neki odnos, sad dolazimo do jedne cifre da je samo 0,98 znači nije ni 1% parka predviđen za nekakvu moguću izgradnju uz nekakve stroge uvjete. Dakle, to je onaj dio što smo na početku rekli da se tu zapravo vide ti radikalni razvojni stavovi. U članku 40. koji je ovdje već i spomenut u pitanjima navedena je kategorizacija naselja. Dakle sva, ali baš sva naselja su taksativno navedena. Ima ih ukupno 20 i podijeljeni su u zone A1, A2, B i C zavisno od stupnja očuvanosti, odnosno dijelovima kojima će se nešto raditi, odnosno nešto neće raditi i što se može razvijati u pojedinim dijelovima parka. Dakle, što možemo dograđivati, obnavljati i za koju namjenu? Da li će to biti stanovanje, da li će to biti poljoprivredna gospodarska zgrada, da li će to biti ugostiteljsko-turistički objekt, da li ćemo na taj način razvijati obrt?

Veličine parcela i objekta na njima, znači parcela je definirana na tisuću kvadrata i tu se može izgraditi samo 120 metara kvadratne tlocrtne površine nekih zgrada što je opet kažem samo 12% od ukupne površine koja stoji na raspolaganju. Također, u tom dijelu su definirani kažem opet po tim zonama koji materijali se moraju koristiti, ali bez obzira na zonu i bez obzira da li radite kuću, gospodarsku zgradu ili nešto u svezi ugostiteljsko-turističkih objekata obavezno se poštivaju prirodni materijali, obavezno je nadzor zaštite prirode, odnosno konzervatorski odjel tu vrlo aktivno učestvuje. Također, ovdje moramo uložiti u jednom dijelu Plitvica, u naseljima imamo, moramo učiniti maksimalni napor u popravljanju zatečenog stanja. Neke kuće su izgrađene poslije Domovinskog rata a nisu poštivani ni oni najminimalniji zahtjevi kažem koji su ovdje vrlo rigorozni. Što će biti s tim kućama? Mislim da je ministrica djelomično odgovorila pa onda ne bih više o tome. Kažem, posebno me veseli obavezno traženje suglasnosti Uprave za zaštitu prirode konzervatora posebno u najzaštićenijem dijelu parka. Jer takav pristup definiciji prostora i eventualnim građevinskim zahvatima u njima daje nam snažan alat u smislu sprečavanja bilo kakvih intervencija koje bi bile u neskladu s osnovnom funkcijom parka pogotovo u dijelu zaštite prirode i okoliša. Posebno dobrim ili kad pričamo o nekakvim projektima nikad nemate najbolje rješenje. Najbolje rješenje ne postoji, to sam se puno puta uvjerio. Postoji jedno optimalno rješenje koje nažalost mora zadovoljiti sve strane, a to je nemoguće. Ali kažem, u ovom PUP-u uvijek to i vidi se optimalno rješenje za sve. Dakle, ocjenjujem predložene uvjete razvoja infrastrukturnih sustava, to su prometni sustav, sustav telekomunikacija i pošta, sustav vodoopskrbe i odvodnje i energetski sustav. Ministrica je napomenula, ja ću to ponoviti, jer smatram da je to zapravo rak-rana Nacionalnog parka Plitvička jezera, a to je vodoopskrbni sustav odnosno sustav odvodnje posebno fekalnih voda koje su kažem u ovom trenutku ponavljam rak-rana Plitvica. Tehnička rješenja koja se sada primjenjuju u sustavu zaštite otpadnih voda, septičke jame, odnosno predviđeni ja ne znam da li uopće i postoje koji manji kolektori pročistači sigurno ne zadovoljavaju osnovnu funkciju zaštite prirode te predstavljaju ograničavajući faktor daljnjeg razvoja nekih dijelova parkova. I to se obavezno mora riješiti u narednom periodu, pod hitno. Nažalost, imamo sada situaciju da ako i postoje septičke jame da nisu napravljene po pravilima, a u nekim dijelovima Plitvica voda se crpi iz potoka ili iz jezera. Kažem, to je rak-rana i evo ministrica je na to upozorila. Koliko znam Uprava parka na tome intenzivno radi pogotovo u dijelu vodoopskrbe čijom dakle izradom se trajno rješava problem vodoopskrbe u parku. Ukoliko se ne riješi taj problem vodoopskrbne odvodnje nema nikakvih novih ni građevina ni radnji unutar parka. Barem po ovom PUP-u, a tako treba i biti. U dijelu gdje su propisani uvjeti razvoja gospodarskih djelatnosti, dakle to su članci od 113. do 116. pohvalna je odluka da se ne dozvoljava izgradnja novih smještajnih kapaciteta u hotelima. Znači, ono što je zatečeno, zatečeno je. Može se samo ići eventualno manji zahvati u smislu unutarnjeg uređenja i osuvremenjenja rada hotela. Znači, tu se šalje jasna i nedvosmislena poruka da svaka daljnja izgradnja istih se seli izvan granica parka i šalje se snažna poruka daljnjeg sprečavanja širenja građevinskih zahvata unutar parka, a opet ponovno sve u cilju očuvanja dostojnih standarda u zaštiti prirode. Dakle, evo zašto će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog. Dakle, plan je sveobuhvatan i izuzetno precizan u onoj svojoj osnovnoj namjeni a to je definiciji prostora nacionalnog parka i daljnjim postupanjem po njemu. I ono što je najvažnije i što se dugo čekalo iz ovih gore navedenih dijelova plana vidljivo je da takav predstavlja dobru stratešku osnovu za daljnje razmišljanje o tome i kako treba voditi park, odnosno javnu ustanovu te se nadam da će upravo temeljem i ovog dokumenta izraditi se novi strateški plan upravljanja u cilju daljnje zaštite održavanja i promicanja Nacionalnog parka Plitvička jezera radi zaštite biljnog i životinjskog svijeta, staništa, eko-sustava, geoloških, geomorfoloških oblika vode, tla, krajobraza, kulturnih vrijednosti te drugih znamenitosti u nacionalnom parku koji su zaslužni da imamo svjetski fenomen pod zaštitom UNESCO-a. Hvala. (HNS)** U ime Kluba zastupnika DC-a i manjina Vesna Škare Ožbolt. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospođo ministrice, poštovane kolegice i kolege rasprava našeg kluba bit će malo drugačija u odnosu na prethodnog. Nacionalni park, povijest prijedloga prostornog plana Nacionalnog parka Plitvičkih jezera datira iz 79. godine kada je nacionalni park uvršten na listu svjetske baštine UNESCO-a. Tri su kriterija bila prema kojima su Plitvička jezera uvrštena na listu svjetske baštine. Prvi je superlativni prirodni fenomeni ili iznimna prirodna ljepota. Drugi je istaknuti primjeri i koji predstavljaju važne etape povijesti zemlje, znači ne geološke procese ili značajne reljefne značajke treći istaknuti primjeri koji predstavljaju značajne ekološke ili biološke procese u razvoju vodenih i kopnenih eko sistema. Dakle, radi se o iznimnim prirodnim vrijednostima koje javna ustanova kao upravitelj nacionalnog parka, dakle upravitelj zaštićenim područjem sukladno Zakonu o zaštiti prirode je dužna čuvati u primarnom i netaknutom obliku. Ministrica je već rekla kako je površina parka 296 km i koja uglavnom obuhvaća sliv jezera. Važno je za napomenuti da je od listopada 2013. godine cijeli park u okviru Nature 2000. Kada pogledamo ove ugovorne odnose vezane za samu izradu plana 17. lipnja 2005. godine ugovorena je izrada prostornog plana za područje posebnih obilježja nacionalnog parka. Vrijednost ugovorenih radova bila je 880 tisuća kuna a ugovarači su bili

vrijednost ugovora je bila 880 tisuća kuna, 19.l ipnja 2006. godine ugovorena je izrada konzervatorske studije sa sustavom mjera zaštite i revitalizacije kulturne baštine za prostorni plan područja posebnih obilježja nacionalnog parka a tada je ta studija bila ugovorena između Ličko-senjske županije i Ministarstva kulture. Vrijednost ugovora je bila 205 tisuća kuna a studija nikada nije završena. 10. travnja 2007. godine ugovoreno je sufinanciranje prostorno planske dokumentacije između županije i i nacionalnog parka, vrijednost ugovora je bila 500 tisuća kuna. 12. prosinca 2007. godine ugovorena je izrada studije, analize postojećeg stanja izgrađenosti i prijedlog građevinskih područja, naselja unutar granica nacionalnog parka, vrijednost ugovora 190 tisuća kuna. 15. siječnja 2009. godine ugovoreno ugovoreno je sufinanciranje izrade stručno analitičkih poslova za prostorni plan područja posebnih obilježja nacionalnog parka, vrijednost ugovora je 400 tisuća 29. lipnja 2009. godine potpisan je aneks ugovora o izradi prostornog plana za područje posebnih obilježja nacionalnog parka, vrijednost aneksa ugovora je 445 tisuća i sad kada se pogledaju osim ovih ugovora i predmetne studije i strategije glavna studija kao temelj izrade prostornog plana je stručna podloga zaštite prirode za prostorni plan područja posebnih obilježja, dakle Nacionalni park Plitvička jezera koju je izradio 2008. godine Državni zavod za zaštitu priroda. I sad kada se malo proanalizira ta stručna podloga na stranici 49. opisana su naselja i njihovi mogući utjecaji na sliv jezera. Na stranici 50. date su jasne i nedvosmislene orijentacije za izradu plana upravljanja a kada se pogledaju točke od 7-10 onda se vidi da u hidrogeološkoj, u najosjetljivijoj zoni područja sliva Plitvičkih jezera je preporuka ne širiti građevinska područja više od postojeće izgrađenosti jer se radi praktički od 80% nacionalnog parka. Druga preporuka je ne širiti građevinska područja naselja Rudanovac i Vrelo Koreničko na područje ilirsko …/Govornica se ne razumije./… mediteranskih livada, riječnih dolina zbog visoke biološke vrijednosti staništa i prisutnosti ugroženosti biljnih vrsta. Treća preporuka je uz adekvatnu naknadu vlasnicima zemljišta nastojati izmisliti naselje Plitvički Ljeskovac iz hidrogeoloških najosjetljivijih područja nacionalnog parka. Nadalje, planirati izmještanje državnih cesta izvan hidrogeoloških i biološki osjetljivih područja nacionalnog parka radi opterećenosti prostora uznemiravanja divlje faune te rizika od zagađenja izvorišta Plitvička jezera. 2008. godine dovršena je opsežna hidrogeološka studija održivo korištenje i zaštita vodenih resursa na području Plitvičkih jezera. Studiju su izradili stručnjaci geotehničkog fakulteta u Varaždinu i stručnjaci iz Gratza. Od početka do stote stranice u toj studiji opisane su metode, područja i rezultati istraživanja. Od 100-106 stranice opisane su opće značajke opasnosti za Plitvički krški vodo nos, od stranice 106-113 opisani su rizici po naseljima dok je na stranici 113 sažeto opisano koja naselja predstavljaju veliku opasnost za sliv Plitvičkih jezera. Studija nije uopće uzeta u obzir i upravo sam i postavila to pitanje ministri. Državni zavod za zaštitu prirode naknadno dopunjuje smjernice za razvoj naselja i definira zone naselja s obzirom na mogućnost razvoja a jedan naselje bez mogućnosti razvoja predviđene za gašenje i bez mogućnosti izgradnje infrastrukture dakle naselja u neposrednom slivu jezera. A dva naselja u kojima se ne dopušta daljnji razvoj već se samo dopušta održavanje rekonstrukcija objekata u postojećim gabaritima. Preporuča se i izgradnja primjerene infrastrukture. Naselje u široj ili na rubu sliva jezera. Naselja u kojima se dopušta razvoj i izgradnja kuća i navodi se zona parkovnih objekata unatoč ovim smjernicama u prijedlogu prostornog plana omogućava se izgradnja u slivu naročito u Plitvica je selu koje je okarakterizirano kao naselje na području najvećeg rizika za plitvički vodo nosnik. 2007. godine usvaja se Plan upravljanja nacionalnog parka Plitvička jezera koju predstavlja obvezujući strateški dokument u kojem su upravo opisane vrijednost i način upravljanja kroz akcijske planove. I ovaj dokument izvođač plana praktičko na neki način ignorirao. Dakle, kada se pogledaju slijed događaja od 2005. godine poslovi planiranih građenja sa ministarstva su prebačeni na županiju. Od 2007. godine kada pogledate i ukucate i malo pogledati po tim … česticama i … česticama, zanimljivo je da je od 2007. godine prestaje ažuriranje portala, geoportala.hr i katastra sa katastarskim podacima. 2010. godine u selu Plitvica niču prvi paviljoni sa desetak apartmana i glavna značajka izgradnje je rekonstrukcija postojećih objekata, kaže se do maksimalne izgrađenosti. Tako su objekti po toj maksimalnoj izgrađenosti od 50 metara kvadratnih izgrađeni do 300 metara kvadratnih. No mislim da to praktički predstavlja jednu ovako finu suptilnu manipulaciju. Vodopravni uvjeti propisuju spajanje na postojeći vodovod. Vodovod se napaja iz izvora potoka Plitvice koji u sezoni ima malen protok te sukladno tome i nizak vodostaj, a istovremeno bi trebao … znameniti slap Veliki slap. Apsurd je dotjeran do te mjere da su praktički tamo gdje su bile kuće izmišljeni temelji i potvrđeni od strane sudskih vještaka unatoč mišljenju konzervatora da na tim česticama nikada nije postojao objekt, a kasnije su se izdavale i potvrde projekata za objekte na česticama gdje su objekti prije Domovinskog rata uklanjani. To je nažalost naša stvarnost. Nadalje, 2011. godine biolozi nacionalnog parka bilježe porast količine bakterija u protoku Plitvica. Godinu dana kasnije odvija se prva javna rasprava o prijedlogu prostornog plana, državni zavod daje primjedbe koje opet izvođač ignorira. Od 14. do 28. rujna 2012. godine održana je druga javna rasprava, kada se pogleda točka 43 u kojoj su dani odgovori na primjedbe Državnog zavoda za zaštitu prirode u stavkama od 12 do 15, 24, 26 Državni … za zaštitu prirode traži usklađivanje sa smjernicama koje izdao, međutim te primjedbe izvođač plana odbacuje. Nadalje, u stavku 5 državni zavod upozorava na činjenicu da neke čestice nisu izgrađene premda se u kartografskim prikazima označavaju kao izgrađene i to je ta obmana o kojoj sam maloprije govorila. Međutim i te primjedbe su odbačene. Zanimljiva je stavka 21 u kojoj se traži ukidanje mogućnosti davanja ugostiteljsko trgovačkih usluga, primjedba naravno nikad nije prihvaćena već se dopušta otvaranje ugostiteljskih objekata po cijelom prostoru parka. I tako bih mogla dosta toga navoditi, dakle svaka izgradnja koja će se desiti i dogoditi dopuštena je prostornim planom, ali bojim se da će ona biti s obzirom da smo ušli u Naturu 2000 prošle godine, da će ona biti podložna penalima EU. Čini se da se tu radi o ignoriranju preuzetih i obaveza i da ćemo možda proći kao što su prošli i Britanci kada su za svaki dan praktički dok nisu se vratili u Naturu 2000 morali plaćati dnevne penale koji su iznosili u tisućama eura. Dakle, naš klub definitivno neće podržati ovakav predloženi plan jer se ovim planom park pretvara u … turističku destinaciju sa jednim ozbiljnim raubanjem prirode i kao isključivi izvor prihoda pri čemu se potpuno ignoriraju sva načela zaštite prirode, zakoni i obveze EU vezane za Naturu 2000 propise i mislimo da ovaj plan treba zaustaviti jer će se na taj način zaustaviti i jedna vrsta građevinskog divljanja u slivu. Mislimo da je potrebno provesti upravni nadzor, a s obzirom na inspekcijske nalaze koji ovih dana dolaze upravo zbog zagađenosti vode da bi tu mogao imati posao i krim obrada i Državno odvjetništvo i apsolutno treba uvesti moratorij na gradnju u slivu jezera do donošenja prostornog plana, novog prostornog plana ili poboljšanog prostornog plana koji će u potpunosti zaštiti Plitvička jezera. Hvala

Ovo sve što vi pričate, a možemo reći je vezano, a konkretno i za selo Plitvice, to je sve rađeno po starom planu, ovaj plan još nije stupio na snagu. Ako je netko napravio 300 kvadrata pa nije kriv ovaj plan, ovaj plan još nigdje nije proveden, znači ako ovaj plan sada kaže, možeš maksimalno napraviti 100 kvadrata, a netko napravi 300 pa onda imamo nekog koga će kazniti za to. Ne znam zašto vam je ovaj plan kriv što je netko napravio kuću od 300 kvadrata? I trenutak još, ja sam i ovdje i s vama ću se složiti zbog vaše zabrinutosti, ali gledajte, ja ću ponoviti još jedanput. Samo 0,98% parka je predviđeno, što ne znači da će biti i izgrađeno, pod strogim kriterijima konzervatora. Vjerujte nitko neće više moći u selu Plitvice napraviti apartman jer normalno da nema uvjete, nema vodoopskrbni sustav, nema odvod što oborinskih voda, što fekalnih, a po starom planu koji je bio na 400 hektara, ovo je na 250 hektara … Ne znam zašto, ne vidim razloga da se ne prihvati ovaj plan iz te osnove. Hvala. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, ja razumijem vaše čuđenje, ali ja ne znam da li ste svu ovu dokumentaciju vezanu za i prvu i drugu javnu raspravu pročitali i proučili, i pogledali sve one točke koje izrađivač plana odbio. evo sada treći put postavljam pitanje zašto su odbijene primjedbe Državnog zavoda za zaštitu prirode? To je, nema odgovora, za sada još nema. A postavlja se pitanje zašto? Hvala. Gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo ministrice. Evo za razliku od kolegice koja je bila ispred mene ja ću imat potpuno drugačiji pristupi i možda otkloniti sve one dileme i sve one nepoznanice. Jer ako je Hrvatski narod i građani Republike Hrvatske znale kroz stoljeća prepoznati vrijednost i očuvati vrijednost sad uz sva moguća saznanja i sva moguća praćenja ne mogu vjerovati da struka, pogotovo kad je u pitanju prostorno uređenje neće odgovoriti na sve ove izazove. Ja ću malo zato u uvodu reći osnovno nekoliko podataka koje su možda interesantne a možda ako nas netko gleda možda da nešto i nauči. Prvi spomen Plitvičkih jezera spominje se još daleke 1777. godine kada je Dominik Vukasović župnik iz Otočca prvi puta u literaturi spomenuo ime Plitvice. To je jezerski sustav koji je vrlo osjetljiv za opće dobro u interesu znanosti, kulture i privrede, trebamo trajno sačuvati i strogo zaštititi. To su rekli ljudi prije, znači 3. stoljeća. Nadalje, nakon toga prvi puta se pojavljuje kao privremeno sklonište na području Plitvičkih jezera 1852. godine. gradi se prvi hotel na području Plitvičkih jezera, a već 1883. godine kada struka, kao struka nije bila na takvoj razini po pitanju zaštite okoliša, već odluku o pojasu šuma koja okružuju jezera i izvore odvojena su i zabranjena sjeća. Znači ljudi koji su bili prije nas stotinu i četrdeset godina znali su sa određenim mjerama zaštiti taj prostor. Nadalje, 08.04.1949. godine ovaj svjetski biser se proglašava nacionalnim parkom, a od 79. godine ovaj park se nalazi i na UNESCO-voj listi svjetske prirodne baštine. Zbog čega? Zbog toga što je u proteklih stotinu i pedeset godina se intenzivno promatralo, i istraživalo i čuvao prostor oko Plitvičkih jezera. Za to najveće zasluge ima sigurno poznati hrvatski botaničar, akademik profesor Ivo Pevalek koji je ubiti svjetskoj javnosti, hrvatskoj javnosti obznanio i najbolje istražio Plitvička jezera. Plitvička jezera znanstveno se vrednuju, istražuju početnih stotinu godina. Na temelju svih ovih podataka koje sam rekao znači da mi kao narod u Republici Hrvatskoj imamo jednu vrlo visoku kulturu zaštite prostora. Ono možda što je također bitno u promatranju i onoga što je gospođa ministrica rekla na početku, da ovaj prostor treba gledati u kakvom je odnosu sa ljudima, sa prirodom, sa zaštitom tako da možemo doći do podataka da je 1857. godine na području Plitvičkih jezera živjelo 6000 ljudi, 6000 ljudi. Ako gledamo prema popisu 2011. godine na tom prostoru sada živi 1411 stanovnika i koje u odnosu na onaj broj koji je bio prije, iako je sada područje puno manje, znači Ono što je također bitno kod prostornog uređenja i planiranja, imamo podatke da na području Plitvičkih jezera na kilometru kvadratnom živi svega 4,75 stanovnika. Na području Ličko-senjske županije živi 7 stanovnika na jednom kilometru kvadratnom, u Republici Hrvatskoj 75 na kilometru kvadratnom, a u Europi 114. o vrlo slabo naseljenom području i mi u klubu smatramo da stanovnici nisu onaj problem koji može izazvati devastiranje ovog značajnog prostora. Ono što je najbitnije, što je ova, što ovaj prostorni plan na najbolji način i ukazuje i ubiti preventivno reagira, da broj posjetitelja raste tako da je prošle godine sa plaćenim ulaznicama na prostoru Plitvičkih jezera došlo je preko milijun posjetitelja. To je vrlo značajna brojka i upravo iz tih razloga da taj broj posjetitelja određene zone se značajnije ograničavaju i traži se više lokacija na Plitvičkim jezerima da bi se taj prostor mogao na pravi način iskoristiti i da bi ubiti bio interesantan za posjetitelje. Ono što je također bitno uvijek govoriti kod Plitvičkih jezera, a to je rekao akademik Pevalek, da ima i u drugim državama, ima i jezera, i voda i šuma ali da su Plitvička jezera, da su ona jedinstvena i neponovljiv dragulj svjetske prirodne baštine. I nema razloga na takvim temeljima graditi dalje značajnu promidžbu Plitvičkih jezera. Ono što je bitno reći da su Plitvička jezera nacionalni park koji je jedan od osam nacionalnih parkova u Republici Hrvatskoj i da Plitvička jezera čine 16 većih i nekoliko manjih jezera, od velikih, malih i da ubiti da je to korito rijeke Korane i sa nekih 10 tisuća godina dolazilo je do taloženja sedre i da su tim prelijevanjima dogodila se jedan prelijepi prirodni fenomen. Ono što je također bitno da su Plitvička jezera na značajnoj prometnici između sjevera i juga i da se ona nalazi u dvije županije. U najvećem dijelu negdje preko 90% nalazi se u Ličko-senjskoj županiji i u jednom dijelu u Karlovačkoj županiji. Ono što je također bitno kod ovih prirodnih fenomena, a koje su itekako bitne za određene i uređenje ovog prostornog plana da se Plitvička jezera nalaze između između Male Kapele, Plješivice i da su tu najviši vrhovi negdje na oko 1600m, a najniža točka Plitvičkih jezera je Koranski most svega nekih 330m, a dužina između najviše i najniže točke je 503m. Ono što je također bitno, a to su prepoznali i stručnjaci iz UNESCO-a za zaštitu prirodnih fenomena da je od '79.godine da su Plitvička jezera našla na popisu Svjetske prirodne baštine UNESCO-u i da je to također jedan vrlo vrijedan podataka i da na tom podatku se također može graditi određena perspektiva koja je vezana i uz jedan dio gospodarstva znači uz turizam da se Plitvička jezera na takav način i koriste. Ono što je također bitno kod ovog prostornog plana da je najveći dio Plitvičkih jezera da su to vodene površine, travnjačke površine i šume jele i bukve koje su također na popisu i koje su posebnim kodom označene kod čuvanja kod Nature 2000. Kod Plitvičkih jezera je taj zemljopisni položaj itekako bitan, a normalno s obzirom na geografski položaj tu su također bitne i klimatske značajke koje uvjetuju i biološke i biljne raznolikosti. Ova procedura koja je išla raspisivanjem javnog natječaja za uređenje Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvičkih jezera ona se provela u duhu hrvatskog zakonodavstva i iako je od prvog prostornog plana prošlo dosta godina, smatramo da je ovo bilo krajnje vrijeme da se na jedan puno strožiji, puno kvalitetniji način ovaj prostor pokuša dodatno zaštititi mi u klubu ocjenjujemo da je ovaj prostorni plan vrlo temeljito, vrlo točno gotovo po katastarskoj čestici, a da ne kažem po mjestima točno odredio koji sadržaj na koji način se mogu urediti. Planom se utvrđuje dugoročna osnova uređenja, korištenja i zaštite vrijednosti prostora i način posjećivanja, ciljevi i koncept uređenja prostora, temeljna organizacija prostora, zaštita i korištenje. Koncept uređenja on se odnosi prema prirodnim vrijednostima, pod 2. odnos prema stanovništvu i naseljima, pod 3. odnos prema poljoprivredi i stočarstvu, obrtima i infrastrukturi. Sve te tri teme detaljno istražuju brojne stručne rasprave i donijeti su jasni i vrlo čvrsti razvojni stavovi. Ono što je najbitnije kod prirodnih vrijednosti možemo reći da se prirodne vrijednosti najbolje štite što manjim utjecajem i prisutnošću bilo kakve izgradnje i ljudskog djelovanja. Odnos prema stanovništvu i naseljima na užem dijelu parka prirode prije 100 godina živjelo je 6 tisuća stanovnika, a danas u prostoru parka koji je 50% u širim zajednicama živi svega 1400 stanovnika. je mogao se promatrati na drugačiji način, ali obzirom na očekivani porast i priliv većeg broja posjetitelja u prolazu mi ocjenjujemo da je potpuno opravdano riješiti ulaze i zabranu ulaska u nacionalni park s time da bi se napravila i zaobilaznica za tranzitni promet. Ono što je također bitno da unutar nacionalnog parka novi kapaciteti se ne mogu graditi. Jedino postojeći kapaciteti mogu se rekonstruirati ili poboljšati, ali nikako ne povećati. Ono što je najbitnije da je ovaj prostorni plan precizno precizirao zone stroge zaštite i to pod 1.a najstroža zaštita, pod b vrlo stroga zaštita, pod 2. zaštita, aktivna zaštita travnjaci, aktivna zaštita šume, zona naselja, zona rekreacije turističke infrastrukture. Ono što je također bitno naglasiti u ovom prostornom planu koji opet detaljno, gotovo identificira svaki problem, mora se naglasiti jer to govori u članku 16.mjere zaštite prirode. To su mjere zaštite vodenih eko sustava, mjere zaštite šume, mjere zaštite travnjačke vegetacije, mjere krajobraznih vrijednosti i kulturne povijesne baštine. Također se naselja koja se u ovom prostornom planu spominju točno se precizira u naseljima koje su svrstane u kategoriju a)1 što se može odrađivati u kategoriju točno a)2 u kategoriji b i kategoriji c. Smatramo da ovaj prostorni plan je napravljen studiozno, da je provedena kvalitetna rasprava i da je na osnovu i da je na osnovu predloženih primjedbi na prostorni plan. Podneseno je 65 podnesaka, 154 primjedbe, 26 primjedaba primjedaba je prihvaćeno, 5 djelomično, 83 dana su tumačenja a 40 primjedbi nije prihvaćeno. To je vjerojatno pitanje i sukob i osobni interesi. Smatramo u klubu Hrvatske narodne stranke da ovakva nacionalna dobra treba trajno čvrsto zaštiti i trajno staviti u funkciju da mogu svi građani uživati u ovakvim ljepotama. Ukoliko se ovaj prostorni plan bude provodio ovako striktno sa čvrstim odrednicama vjerujem u njegov uspjeh i daljnje očuvanje Nacionalnog parka Plitvičkih jezera koje zaslužuju ovako kvalitetan dokumenat koji je nastao na znanjima mnogih struka od prostornih planera, biologa, biografa i svih ostalih kojima je stalo da se ovakvi dragulji, prirodne ljepote sačuvaju i očuvaju za generacije koje dolaze. Klub Hrvatske narodne stranke svakako će prihvatiti ovaj prostorni plan područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera. (HNS)** Imamo jednu repliku, Vesna Škare-Ožbolt. Izvolite. praktički se ne uvažavaju primjedbe Državnog zavoda za zaštitu prirode. Naime, inzistiram na tome jer prema članku 59. i 70. Zakona o zaštiti prirode započela je izrada prostornog plana, organizacija prostora, način, korištenje i uređenje zaštite prostora u nacionalnom parku i to se uređuje na temelju stručne podloge koju izrađuje upravo Zavod za za zaštitu prirode. Mjere i uvjeti zaštite prirode i stručne podloge sastavni su dio dokumenata prostornog uređenja i odnose se na zabranu ili ograničenje zahvata u prostoru koji mogu ugroziti zaštićenu prirodnu vrijednost. Zavod je dao zonaciju parka, analizu naselja i smjernice za planiranje korištenja prostora. Također je dao i nove spoznaje kako su to rekli o utjecajima na površinske i podzemne vode sliva Plitvička jezera odnosno kroz hidrogeološku studiju izrađenu 2008. godine. I prema njoj definirane su najranjivije zone sliva i utvrđen je rizik za podzemne vode u slivu Plitvičkih jezera, vrlo velik rizik utvrđen je na području Kuselja, Sertić Poljane i sela Plitvica. I sada opet postavljam pitanje na koje ni vi niste u svojoj raspravi dali odgovor zašto se stručna podloga pri izradi prostornog plana nije do kraja poštivala.

Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice pa nisu neobični posebni interesi određenih struktura ili određenog broja stanovnika i to je normalno da su interesi. Sad da li su oni prihvatljivi ili ne, to je druga stvar. Ono što bih ja svakako rekao da je ovaj prostorni plan prošao urednu proceduru, da je ovaj prostorni plan prihvatio savjet za prostorno uređenje Republike Hrvatske, da je na ovaj prostorni plan se očitovalo Ministarstvo zaštite okoliša jer ovo nije plod, hir jedne osobe. Znači ovaj prostorni plan je prošao znači dvije rasprave prvi, drugi i nakon svih tih rasprava ovaj prostorni plan je prihvaćen. Ono na što ste vi ukazali, pa to je jedna od točaka na koje se upućuju u ovom prostornom planu da je pitanje vodozaštite, pitanje odvodnje, pitanje kanalizacije, da sigurno ti svi faktori značajno utječu na kvalitet i na očuvanje ovoga prostora. I zato je predloženo na koji način se to rješava. Ja ne vidim druge načine. Znači ovaj prostorni plan je detaljan. A onome što je bilo, prethodilo ovom prostornom planu to je jedna druga rasprava. Smatram da ovaj prostorni plan je vrlo dobro akceptirao i stanovništvo i prostor i prirodu i gospodarstvo i da mislim da on je odgovorio ne samo svome vremenu već idućih sigurno 10-ak godina ovaj prostorni plan će biti itekako aktivan i aktualan po pitanju zaštite i očuvanja prostora. Uvaženi potpredsjedniče, uvažena gospođo ministrice sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Ovaj plan nije odličan, ovaj plan nije idealan, ali je bolji ikakav plan neko nikakav plan. Zadnji plan koji je donesen za prostor Nacionalnog parka Plitvička jezera donesen je davne '86. godine prošlog stoljeća. Ali kako su svi krenuli sa nekim podacima i da ja malo sa nekim pjesničkim figurama o nacionalnom parku. Dakle, svako godišnje doba na Plitvičkim jezerima priča svoju priču, neko bojama, zvukovima, šumom slapova, mirisima, tišinom, jednostavno rečeno životom. Ovaj Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera ima zadaću zadržati i nastaviti ovu priču koja se stoljećima i tisućljećima priča na ovom jednom od najljepših kutaka na kugli zemaljskoj. Tu priču o najstarijem, najvećem, najposjećenijem hrvatskom nacionalnom parku koji je proglašen rekli su prethodnici 8. travnja davne 1949. godine, dakle za koji dan 65 godina, dok su prvi ozbiljni počeci turizma na Plitvicama počeli, reče kolega Mandić prije 151 godinu. Neponovljivi prirodni biser iznimne ljepote jezera i slapova, flore i faune prepoznat je i od UNESCO-a i 1979. godine park je proglašen svjetskom prirodnom baštinom među prvima u svijetu. Prijedlog koji je sa nama i tu se s gospođom ministricom ne slažemo potpuno, radi se sa prvom fazom od 2002. godine, dakle od mandata ministrice Dropulić, preko mandata sada kolege Bačića, bivšeg ministra gospodina Branka Bačića pa evo zahvaljujući vama danas je on i dobro je da je konačno pred nama jer se od '86. godine na prostoru Nacionalnog parka Plitvička jezera mijenjale su se granice, vodio se Domovinski rat, pala prva žrtva u Domovinskom ratu, uništena i prirodna ali i materijalna dobra. I sve se to i rekonstruiralo i obnavljalo i hvala Bogu dobrim dijelom obnovilo po planu iz 1986. iz 1986. godine. Ovaj dokument bio je na stručnoj raspravi 2005. godine, a građani su prvi put reagirali u lipnju 2011. godine kada je bila prva javna rasprava pa smatram da je to prekasno uključivanje javnosti u izradu ovako važnog dokumenta jer nisu samo saborski zastupnici ili Vlada Republike Hrvatske zainteresirana za izradu ovog prijedloga prijedloga prostornog plana nego prvenstveno stanovnici ovog kraja i jedne i druge županije, bez obzira što je prostor parka većim dijelom u Ličko-senjskoj županiji. Zbog čestih promjena zakona i čekanja izrade stručnih podloga propisanih regulativom nakon završetka pojedinih faza plana izrada plana protegla se na vrijeme dulje od 5 godina, a zbog neusuglašenih stavova nadležnih institucija javna rasprava je čak tri puta ponavljana te poslije one prve u lipnju održana je ponovna javna rasprava u rujnu 2012. te druga ponovna javna rasprava u listopadu 2013. godine. Smatram da bi nakon javne rasprave bilo korisno da su sve institucije dale kriterije i propisale metodu obrade primjedbi i da su po tome složeni rezultati. Da li se ako se jedan dio primjedbi i promjena vezanih za građevinsko područje prihvati mora ponoviti javna rasprava? Logično je da da. Javnu raspravu po meni treba ponoviti u slučaju ako se ukidaju planom predložena građevinska područja jer se pozitivni odgovori ne šalju strankama već samo negativni i to negativni sa obrazloženjem. Javna rasprava se ponavlja samo za one promjene koje su se desile u planu ako smo iz njega nešto uklonili temeljem primjedbi pa oni koji su time pogođeni na taj način imaju priliku reagirati u zaštiti svojih interesa i uložiti primjedbu i samo se o tome raspravlja. Ova rasprava može biti puno kraća. Da li se rasprava ponavlja kada se mijenjaju granice građevinskog područja, odnosno ako se ono širi na korist građana pa je očito da treba doći do odgovora na primjedbe i onda provjeriti treba li ponovljena javna rasprava, odnosno ako smo išli na štetu onih koji neka prava imaju onda ćemo ponoviti javnu raspravu. Pri izradi plana očito nije bilo nikakvih razvojnih planova države koji se odnose na ovo područje, a koji bi se reflektirali na stanovništvo. Pripremljena je stručna podloga o zaštiti prirode od nadležnog državnog zavoda kao dokument koji se u planu treba poštivati, a na prostoru nacionalnog parka žive ljudi i stručna podloga ne može riješiti njihove probleme. Do sada su građani mogli dobiti dozvolu za gradnju po starom planu i stigla je hrpa zahtjeva koji su po njemu riješeni i do sada se nije mogla zaustavit gradnja na neki način. Sadašnje građevinsko područje po ovom prijedlogu plana smanjilo se za 1/3 što je puno povoljnije nego po planu iz 1986. godine dakle sa stajališta zaštite. I ako gledamo načelo zaštite onda svi oni koji preferiraju zaštitu mogu biti zadovoljni. I ja sam jedan od onih koji preferira zaštitu, da se razumijemo. Ali pitanje je koliko je ljudi opravdano ili neopravdano oštećeno ukidanjem pojedinih građevinskih područja. Moramo razmotrit dva slučaja, a to su ako je netko dobio građevnu dozvolu i počeo gradnju na osnovu starog odnosno još uvijek važećeg plana on mora ostvarit svoja prava, a ako je netko kupio građevinsko zemljište, a ono sada neće biti po novom planu građevinsko, da li ga nacionalni park treba obeštetiti. Ljudi čuvaju i po 20 godina parcelu za gradnju i to je kao neka vrsta štednje. I to valja uvažiti tim više što svakih petnaestak godina, a nadam se da više nećemo na neki način amnestiramo bespravnu gradnju. Nadam se da to nećemo pogotovo u zaštićenim područjima. Na Plitvicama postoji treći tip ljudi, a to je da su ljudi do Domovinskog rata sredili papire i kad ih je rat zaustavio u namjerama morali su otići živjeti na neke druge prostore. Ipak se slažemo vjerujem svi u ovoj vijećnici, ovom Visokom domu da je glavno ne ugroziti temeljni fenomen, da ne smije bit pogoršanja stanja na prostoru Nacionalnog parka Plitvičkih jezera i da se po meni to ovim planom za kojeg ponavljam nije odličan, nije izvrstan ne može ni bit, da se to njime na neki način rješava. A da li će u pojedinoj građevinskoj zoni i u samom opisu prijedloga odluke iz rasprave kolega vidjeli ste da na prostoru nacionalnog parka živi 1000 i nešto ljudi, ljudi, 4 i nešto po kvadratnom kilometru, na prostoru Županije ličko-senjske 7 po kvadratnom kilometru i nisam siguran da taj broj stanovnika može ugroziti opstojnost prirode. Ali sam svakako iako to ovaj plan ne rješava i ne može riješiti, ali daje dobru mogućnost za rješavanje odvodnje i za što je izuzetno veliki problem vi to gospođo ministrice znate, za rješavanje problema odvodnje, ali i rješavanja problema vodoopskrbe. Svi planovi se mogu mijenjati. Kad se uoče njegove i dobre i loše strane kroz dopune i izmjene mogu se ukloniti eventualni nedostaci što će se vjerojatno dogoditi i sa ovim planom, a što je opet kraći i jednostavniji postupak. Znam da se u saborskoj proceduri ne može plan bitno promijeniti, pa bih predložio samo dvije dopune i molim vas da ih akceptirate. Vezano za građevinska područja naselja. Dakle, za sva naselja kategorije B dozvoljeno je dijeljenje građevinskih parcela s tim da novoformirana parcela ne može biti manja od 100 m2. Dakle, Dakle, za sva naselja kategorije B osim ta mogućnost nije predviđena za naselje Rudanovac. Ne znam da li se radi o tipfeleru ili postoji određeno obrazloženje zašto je to tako. Zato predlažem da se u članku 86. unese stavak koji glasi: "Unutar građevinskog područja naselja dozvoljava se dijeljenje građevinskih parcela parcela na način da novoformirana parcela ne može biti manja od 1000 kvadratnih metara, a već izgrađena parcela nakon podjele smije biti zauzeta maksimalno 12%. Dakle, kao što na primjer stoji za naselje Vrelo Koreničko i sva naselja kategorije B. Nadalje smatram da postojeću infrastrukturu, a pogotovo onu vezanu za promet treba popraviti i preurediti kako bi se što manje ugrožavao temeljni fenomen, pa stoga pa stoga predlažem da se u poglavlju VI. uvjeti razvoja infrastrukturnih sustava u članku 105. odredbi za provođenje unese stavak koji glasi: "Izvan građevinskog područja iznimno se dopušta izgradnja zaobilazne ceste Poljanak – Plitvica – selo Bigina Poljana radi izmiještanja postojeće ceste zapadno od velikog slapa. Zbog osjetljivosti područja za navedenu cestu propisuje se izrada studije o utjecaju na okoliš sa posebnim uvjetima Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode i Ministarstva kulture, odnosno nadležnog konzervatorskog odjela. Naime, postojeća prometnica je u neposrednoj blizini iznad velikog slapa i isti ugrožava i to značajno, pa smatram da je prostornim planom trebalo riješiti i taj problem. Dva velika problema ste dotakli prostornim planom. Drago mi je da je spomenuta vila Izvor ili dolje zvana Titova vila devastirana u Domovinskom ratu jedan prekrasan objekat za kojeg je šteta što propada da je dobio ovim prostornim planom svoju namjenu. Ovaj Prijedlog odluke o prostornom planu ne može i nije taj dokument koji rješava gospodarski razvoj ne samo općine Plitvička jezera i ne samo ove dvije županije, nego dobrim dijelom i susjednih županija. Na žalost da li nije bilo volje od ravnatelja, da li je Zakon o javnoj nabavi nekom pokriće, ali sjećam se do Domovinskog rata da je poljoprivreda susjednih općina, onda i poljoprivredna proizvodnja svoje mjesto nalazila na

Uvaženi kolega, vi ste u dijelu svoje rasprave dotakli se pitanja prostornog plana. U jednom trenutku ste doveli u pitanje da li ćemo očuvati i zaštititi prostor. Ja ću samo napomenuti na onaj dio rasprave koji sam ja spomenuo da proteklih 150 godina znanost, struka, razne struke promatraju, bilježe i kontroliraju stanje u ovom nacionalnom parku. I mislim da je to dobro, ako su generacije prije nas na takav način znale kontrolirati i očuvati i sačuvati vjerujem da uz tehniku i tehnologiju koju danas imamo da će to biti sigurno puno kvalitetnije. Ono što se ja također s vama slažem da stanovnici i blago ili stoka ne mogu naštetiti parku ukoliko se drže ovim smjernicama ovog prostornog plana. I slažem se da je ovaj prostorni plan, ako kažemo da ima i greške sigurno puno bolji nego onaj kojeg nema. Ali ja ocjenjujem da je ovaj prostorni plan vrlo kvalitetan, vrlo specijaliziran i da gotovo u tančine govori o svakom prostoru na koji se način treba štititi. Ali mislim da je to interes i sviju nas, a pogotovo struke koja uređuje taj itekako značajan prostor. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Jurković. Izvolite. Zahvaljujem. Kolega Mandić, slažemo se i jedan i drugi da je interes zaštite parka, čuvanje prostora prvenstveni cilj. Ali je isto tako cilj, sada je to već floskula znate zadržati broj ljudi, rugali bi mi se, koji žive tamo jer ih je relativno malo. Ali uz poštivanje, a danas i struka i suvremena tehnologija omogućuje neke stvari u zaštiti daleko kvalitetnije nego desetljećima ranije, pa kad tu govorimo i o odvodnji i o nekim drugim stvarima postoji mogućnost. Ali ono što ovaj plan rješava, ja sam rekao on nije odličan, nije izvrstan ali je bolji nego nikakav ili bolji nego dosadašnji. On je po meni, što se tiče zaštite prirode, restriktivan. Što se tiče gradnje i građevinskog područja isto restriktivan ali što se tiče očuvanja parka dajmo mu priliku pa ako se neki nedostaci pokažu u narednim godinama neka ga ovaj ili idući saziv Sabora u nekim

Međutim, mislim da je potrebno razdvojiti turizam od zaštite prirode i zaštita prirode ne može biti taoc turizma i ekspanzije turističkih objekata na prostoru nacionalnog parka. Mislim da turistička djelatnost bezuvjetno mora biti u funkciji zaštite prirode. Ja ću podsjetiti na razdoblje kada je nacionalni park bio svrstan na listu parkova u opasnosti. Ja se nadam da do toga neće doći, ali ovaj prostorni plan apsolutno treba uskladiti sa stručnom podlogom koja je upravo napravljena za izradu ovog prostornog plana. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Jurković. Izvolite. Uvažena kolegice mogu se i složiti s vama u nekim stvarima, samo kada govorimo o zaštiti prirode, o zaštiti Nacionalnog parka Plitvička jezera vjerujte da mi je toliko drag i da ga jednako volim ako ne i više nego i vi. Zato me nemojte pogrešno razumjeti, za vrijeme mandata jednog ministra kad je došao u Ličko-senjsku županiju ili tada još nije bila Ličko-senjska županija onda je, a bilo je svakakvih ministara, onda je ponudio jedno rješenje da se u Lici puni zrak jer je zrak izuzetno kvalitetan i zdrav i da Ličani od toga mogu živjeti. od utopije i od takvih prijedloga se ne živi. Treba naći najbolju moguću mjeru i između turizma i između zaštite prirode. I ono što sam zagovarao i kao župan dugi niz godina je da nacionalni park bude nositelj razvoja gospodarstva ne samo Ličko-senjske županije uz maksimalnu zaštitu prirode, a to je prvenstveno rješavanje odvodnje, rješavanje vodovoda, rješavanje prometne infrastrukture dakle što je dobro riješeno ovim prijedlogom plana. Dva glavna ulaza na prijeboju u kampu Korana sa izmještanjem prometa kroz prostor nacionalnog parka. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Završili smo raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Mirela Holy, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Kada govorimo o Prostornom planu Nacionalnog parka Plitvička jezera našeg najpoznatijeg u svjetskim razmjerima najpoznatijeg parka koji se nalazi na UNESCO-vom popisu zaštićene prirodne baštine trebamo u prvom redu razgovarati o ključnim problemima s kojima se susreće ovaj park, ovo područje od izuzetne prirodne vrijednosti. A ti su problemi brojni i park usprkos velikim prihodima koje ostvaruje temeljem turizma stagnira pa usudila bih se i reći da je i temeljni fenomen parka zbog kojeg i uživa status nacionalnog parka i nalazi se na UNESCO-vom popisu zaštićene prirodne baštine ugrožen. Fenomen parka ugrožen je i razvojem masovnog turizma u okviru parka koji je u direktnoj suprotnosti s idejom održivog turizma u skladu s kojim bi se ovaj park i trebao razvijati, a situacija u parku je sljedeća: park svake godine posjeti više od milijun turista što predstavlja iznimno veliki pritisak na park iz jednostavne činjenice da se parkom ne upravlja održivo. Sredinom parka prolazi vrlo frekventna prometnica kojom ne prometuju ekološki prihvatljiva vozila. U parku ne postoji kanalizacija i sustav pročišćavanja otpadnih voda čime se ugrožava temeljni fenomen Parka, jezero Kozjak. Hoteli i ugostiteljski objekti u parku nisu objekti kojima se upravlja po kriterijima održivosti. Energetska učinkovitost tih objekata je žalosna. Ti se objekti griju ne na biomasu koja je u okolici ima u izobilju već na mazut. Spomenuti objekti ne nude hranu i proizvode koji su lokalno proizvedeni i uzgojeni a čime bi se ekonomski pomoglo lokalnom stanovništvu i radilo na podizanju održive ekonomije već se nudi janjetina iz Novog Zelanda i Australije. Po parku se ne prometuje hibridnim vozilima ili ne daj Bože električnim vozilima već terencima koji troše velike količine fosilnih goriva. Otpadom se ne gospodari, ne postoji sustav primarne selekcije i obrade otpada pa čak ni bio otpada. Paralelno s time novac koji ovaj park uprihođuje ne troši se na projekte zaštite prirode zbog kojeg ovaj park i jest proglašen zaštićenim područjem već se taj novac i dalje prema informacijama s kojima raspolažem troši nenamjenski na projekte koji nemaju apsolutno nikakve veze sa zaštitom prirode. O tome sam već u Saboru govorila u nekoliko navrata ali čini se za to nema apsolutno nikakvog sluha. Ne provede se istraživanja temeljnih prirodnih fenomena i sustavna inventarizacija vrsta. Sve ove elemente treba imati na umu kada govorimo o ovoj temi jer je prostorni plan parka temeljni strateški dokument koji određuje dugoročni budući razvoj parka. O tome hoćemo li rješavati probleme o kojima sam govorila ovisi o tome hoćemo li u budućnosti ovo područje moći zadržati u statusu nacionalnog parka i fenomena na na UNESCO-ovom popisu, stoga je ključno pitanje kada govorimo o ovom prijedlogu odluke hoće li ovaj prostorni plan i njegova provedba osigurati održivi razvoj parka koji nije moguć bez rješavanja ovog mixa komunalno infrastrukturnih problema, prometnih, otpadnih, vodo opskrbnih i odvodnje otpadnih voda i turističkih. Nažalost nakon čitanja ovog prijedloga odluke moj je zaključak da neće. I upravo zbog toga neću podržati donošenje ovog prostornog plana jer me iznimno zabrinjava činjenica da ovaj dokument nije dobio zeleno svijetlo od nadležnih stručnih institucija, od javne ustanove Nacionalnog parka Plitvička jezera i Državnog zavoda za zaštitu prirode koji su zaduženi na kraju krajeva i za provedbu nacionalne strategije i Akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti a to mora biti temeljni cilj kojem je usmjeren razvoj zaštićenih područja. Imajući na umu ovu činjenicu nije nikakvo iznenađenje da je ova odluka izazvala veliko zanimanje ne samo stanovništva u okolici Plitvica nego i šireg djela javnosti prvenstveno aktivista i aktivistica. Ponovno podsjećam da su Plitvička jezera jedini prostor unutar RH koji je UNESCO uvrstio na listu svjetske prirodne baštine. Moj je dojam da se izrađivači ovog plana nisu vodili tom činjenicom jer u prijedlogu odluke nigdje se ne spominje ova činjenica što je prilično neobično. javnom, u najvišem je javnom interesu da taj prostor i dalje ostane očuvan u toj mjeri da bude na UNESCO-ovoj listi ako ni zbog čega drugoga onda samo zbog pragmatičnog turističkog razloga kojim su predlagatelji očigledno bili iznimno motivirani. Ako smo vođeni tim generalnim, javnim interesom onda je iznimno neobičan pristup stavljati naglasak ponajprije na komercijalne djelatnosti poput dva nova ulaza povećanja kapaciteta parkirnih mjesta parka te ne brige za cestovnu infrastrukturu i potrebu za izmještanjem ove frekventne prometnice izvan okvira parka, naglašavanje ukapljenog naftnog plina i drugih tekućih fosilnih goriva kao prihvatljivih za park. No glavni motiv ove odluke trebao je biti održivi razvoj parka koji omogućava povećanje broja stanovnika na ovom području razvojem održive lokalne ekonomije uz paralelno očuvanje prirodne ljepote odnosno biološke i krajobrazne raznolikosti ovog područja. Neobična je odluka da se ovom odlukom zabrani uzgoj potočne pastrve u okviru parka koji je omogućio ponovno reintroduciranje autohtone potočne pastrve u jezera i potoke nacionalnog parka. Potočna pastrva počela je nestajati potkraj 80 godina iz Plitvičkih jezera te potoka, iz Bijele i Crne rijeke, Rječice, Plitvice, Sartuka, Čujić, Krčevine te rijeke Korane stoga je za potrebe nacionalnog parka počela godišnja proizvodnja između 30 i 40 tona ove pastrve. Nema nikakve sumnje da je u javnom interesu provedba akcijskog plana za povrat potrošne pastrve u vodotokove plitvičkih jezera koje podrazumijeva cijeli niz mjera usmjerenih ne prema realizaciji tovilišta konzervne pastrve koja ima druge posljedice i to negativne posljedice na okoliš već kao znanstveni poduhvat vraćanje ugrožene vrste Na kraju želim naglasiti da je iznimno važno da je nacionalni park Plitvička jezera imaju svoj prostorni plan kao temeljni dokument dugoročnog održivog razvoja ovog iznimnog proslavljenog u međunarodnim okvirima proslavljenog parka no nimalo nije svejedno kako će taj prostorni plan izgledati i u kojem pravcu će usmjeravati budući razvoj ovog područja bez obzira na neke pozitivne elemente ovog plana a to je između ostaloga i drastično smanjenje građevinskog područja u odnosu na plan iz 1986.godine te potenciranje važnosti pašnjačkog stočarstva kao načina očuvanja bio raznolikosti pašnjačkih zajednica neosporna je činjenica da provedba ovog prostornog plana ipak neće dovesti do održivog razvoja parka i da se ovim planom potenciraju sadržaji masovnog turizma što je u direktnoj suprotnosti s idejom održivog razvoja parka. Smatram da bi ovaj dokument trebalo vratiti na doradu i to na doradu gdje bi se akceptirale primjedbe od strane javne ustanove i Državnog zavoda za zaštitu prirode jer će se na taj način na kraju krajeva i ovaj prostorni plan uskladiti sa Nacionalnom strategijom i Akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti iz 2008. godine koji se prema posljednjem izvješću realizira u samu sramotnih 10%. Bojim se da će ovako koncipiran plan imati direktne reperkusije u smislu ne provedbe Direktive o staništima odnosno Nature 2000 a to podrazumijeva i plaćanje financijskih penala. I na samom kraju ponovno, i na samom kraju, oprostite, izgubila sam se. Podsjećam da sve te obaveze nećemo moći provesti ukoliko nećemo imati stabilni financijski instrument za provedbu politike zaštite prirode a u Hrvatskoj se u ovom području okreće oko ili čak i više od 400 milijuna kuna. Nažalost taj novac danas trošimo nenamjenski i trošimo ga na projekte koji nemaju apsolutno nikakve veze sa zaštitom prirode i koji nemaju veze sa realizacijom nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti. Rješenje naravno postoji i to se rješenje zove Nacionalno parkovna agencija od koje je i ova Vlada nažalost odustala i tako nastavila lošu politiku zaštitu prirode svih prethodnih HDZ-ovih vlada. Hvala. Imamo jednu repliku, Ivica Mandić. Izvolite. **Mandić, Ivica (HNS)** Uvažena kolegice Holy, vi ste u svojoj, uvodnom dijelu svoje rasprave dotakli se upravljanja sa parkom i koja je odnosi prvenstveno na upravu koja gospodari sa nacionalnim parkom i tu se ja slažem da ima masu propusta i da na taj dio uprava parka može sigurno bolje intervenirati. Ali vi ste dalje prihvatili njihov prijedlog da se ne slažu s ovim prostornim planom. Pa mi tu baš ne ide i jedna konstatacija i druga, ne idu zajedno. Ono što se tiče najviših interesa, tu se gotovo bezrezervno mogu reći da se svi kolege i kolegice u Saboru slažu da treba najviše interesjem sačuvati prirodne ljepote, biološku raznolikost kako biljnu tako i životinjsku i da na tome trebamo biti maksimalno restriktivni. I ovaj prostorni plan je dosta restriktivan. Ovo što se tiče masovnog turizma ovaj prostorni plan to nije poticao, već ovaj prostorni plan nastoji kontrolirati ulaske i prolaske i da na određenim punktovima, da zadržava veći broj, znači da se ne dogodi stihija jer vi ne možete zabraniti nekome, ali možete kontrolirati ulaske. Mislim da na ovaj način prostorni plan dobro ukazuje i ono što je najbitnije da je ovim prostornim planom jedan, više zona unutar parka su nepristupačni za posjetitelje, nepristupačni znači on je restriktivan. mislim, moj je stav da ovaj prostorni plan itekako vodi brigu o zaštiti nacionalnog parka, o zaštiti bio raznolikosti i sigurno je on puno bolje rješenje nego ovo što smo imali do sada, a da se ovaj prostorni plan a pogotovo upravljanje sa parkom može ići u onom smjeru o kome ste vi govorili,

u nacionalnom parku Plitvička jezera radio oko 600 ljudi, većina tih ljudi radi na uslužnim i turističkim djelatnostima. Na poslove vezane uz poslove zaštite prirode radio oko 20 ljudi. I tih dvadesetak ljudi, među kojima su mnogi biolozi i slično su bili oni koji su pisali primjedbe na prostorni plan. I vjerujte mi nisu imali sigurno jako veliku potporu od bivšeg vodstava javne ustanove a znamo šta se sve tu događalo i na koji način se odvijalo sve. Dakle, ja mislim da treba jako razdvajati one koji daju stručne primjedbe na ove dokumente i kojih u parkovima nažalost jako maleni broj, iako bih ih trebao biti najveći broj zato što se oni ustvari ustvari brane zaštitom ovog fenomena i edukacijom ljudi koji bi trebali dolaziti u nacionalne parkove i parkove prirode kako bi nešto naučili ustvari o prirodnim vrijednostima. Dakle, trebate razlikovati ono što je ekonomski, ekonomsko upravljanje parkom od onoga što su stručni kapaciteti nekih parkova. Zahvaljujem. I zaključno ministrice izvolite. Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici zaključno u diskusiji je bilo nekoliko tema, pa ću se ja referirati u odnosu na glavne teme koje su bile ove diskusije. U nekoliko navrata se je provlačilo tema mišljenje nadležnog zavoda za zaštitu prirode, pa ako mi dozvolite ja ću samo pročitati suglasnost koju imam pred sobom, koja glasi Suglasnost je Ministarstva zaštite okoliša i prirode izdana 17. prosinca 2013. i kaže se: Ističe se da je uprava za zaštitu prirode, Ministarstva zaštite okoliša i prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode od početka sudjelovala u postupku izrade prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji predstavnici uprave za zaštiti u prirode su sudjelovali na prethodnim i javnim raspravama koje su se održali u sklopu u sklopu postupka izrade plana, te je ova uprava u više navrata dala primjedbe u različitim fazama izrade plana. Također predstavnici uprave za zaštitu prirode aktivno su sudjelovali na sastancima sa predstavnicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Zavoda za prostorno planiranje i ovlaštenog izrađivača plana, na kojima su raspravljani problemi koji su se javljali tijekom izrade plana te su zajednički pronalažena optimalna rješenja koja će biti prihvatljiva korisnicima prostora nacionalnog parka od javne ustanove do stalnih i povremenih stanovnika. Sada je tu hodogram kad je ko kome, što pisao i dostavljao. I zaključno, slijedom navedenog s obzirom da je uprava za zaštitu prirode od početka sudjelovala u postupku izrade prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, te da su usvojene sve primjedbe, prijedlozi i komentari uprave za zaštitu prirode. Smatramo da Ministarstvo zaštite okoliša i prirode može sukladno članku 124. Zakona o zaštiti prirode prirode NN od 2005.do 2011. a u svezi članka 248.stavka 1. Zakona o zaštiti prirode 80/2014. dati prethodnu suglasnosti na nacrt konačnog prijedloga prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Zaista kao što sam i uvodno rekla ovaj prostorni plan je onako hrvatski rečeno by the book primjer što znači u procesu prostornog planiranja probati uskladiti sve interese korisnika prostora. Ovdje postoji koji su izvan svih interesa, a to je da govorimo o Nacionalnom parku Plitvička jezera koja je apsolutna vrijednost izvan svih vrijednosti i da govorimo o korisnicima stanovnika stalnih i povremenih i posjetitelja koji dolaze u taj nacionalni park. Kada je riječ o nacionalnim parkovima tada postoji i znanstveno i stručno nekoliko teorija što nacionalni parkovi trebaju biti i što oni jesu. Postoje teorije da u nacionalnim parkovima ne treba biti stanovništva, dakle da treba nacionalne parkove i granice nacionalnih parkova definirati na način da nema stanovništva, imate primjer nekoliko nacionalnih parkova u Australiji i u Americi. Kada govorimo o nacionalnim parkovima Europe, Europa se odlučila da u nacionalnim parkovima ljudi žive. Iskustva koja imamo, imamo da je neusporedivo bolje da postoji stanovništvo koje živi koje djeluje u tom nacionalnom parku jer je to puno bolje i za sve druge elemente zaštiti. I kada gledate nacionalne parkove koji su u Hrvatskoj jedino Brijuni nemaju stalnog stanovništva ali i tu postoje teorije što Brijuni svojim kriterijima kako i što znači da li oni jesu nacionalni park ili ne. Prije jedno desetak godina ja sam bila na jednoj edukaciji kada su Plitvička jezera bila primjer što znači nacionalni park i što znači prostorni plan nacionalnog parka. I tada je jedan uvaženi kolega koji je imao dugogodišnje iskustvo rekao, znate nacionalni park za svaku državu je izlog u kojem ta država pokazuje najbolje što ima. Ali jako moramo voditi računa kako se prema tom izlogu odnosimo. I ono što je gospodin Jurković bivši župan rekao za pravo gospodarstvo sveg okolnog prostora nacionalnog parka se treba razvijati od tog nacionalnog parka. I sada da dođem do onog što je tema, tema je Prostorni plan Nacionalnog parka Plitvička jezera. Danas, ovaj čas, mi imamo prostorni plan iz '86.godine. prostorni plan koji je nastao u jednim drugim uvjetima u jednom drugom načinu u jednoj drugoj svijesti nego što imamo danas. Sutra se može izdati građevinska dozvola za izgradnju u nacionalnom parku, a da smo svjesni toga da ona baš tako i ne bi trebala biti izdana, ali nju je moguće izdati temeljem važećeg prostornog plana. Ja zaista uvijek kažem treba u procesu planiranja voditi računa i probati uskladiti interese svih. Ne moramo težiti da uvijek to budu najbolji mogući prostorni planovi, ali moramo težiti da svaki sljedeći bude bolji od onog prije. Ovaj prostorni plan koji je tu pred vama zasigurno je neusporedivo bolji od onoga koji je sada na snazi. Taj plan je iz '86. Za kraj, nešto što možda nije uobičajeno da se govori u ovom Visokom domu ali dozvolite mi ovu priliku. Ja sam kao student arhitektura bila student servis u jednoj firmi odnosno institutu koji je tada radio prostorni plan Nacionalnog parka Plitvičkih jezera koji je evo donesen '86.na koji se referiramo. I kako svaka struka ima pojedine legende o tome što znači u struci nešto raditi, tako su i u tom institutu razvijene legende što je značilo ići na javnu raspravu tada, a govorimo o javnim raspravama koje su bili osamdesetih na prostoru Nacionalnog parka Plitvička jezera i kada je bilo ipak više stanovništva nego imamo danas, tada su prve priče koje su bile pričane da je bilo o bježanju u noći s javne rasprave o vilama pa se razvilo do medvjeda i vukova gdje su prostorni planeri koji su probali tako neke stvari biti restriktivniji od određenih želja koji su bili morali u noći bježati raznoraznim prijevoznim sredstvima put Zagreba od stanovništva koje je bilo maksimalno nezadovoljno rješenjima koji su bili predloženi. Zaista, svaki prostorni plan pogotovo na ovako jednom osjetljivom prostoru će biti u odnosu na pojedine želje reći restriktivnije ali ograničavajuće u određenim elementima, ovaj prostorni plan kada ga uspoređujete s prostornim planom iz '86.godine on je znatno, znatno stroži nego što je taj '86., a taj je danas na snazi. I kada vi govorite o nekim situacijama koje se dešavaju na Plitvičkim jezerima to su oni koji se mogu desiti temeljem ovog prostornog plana. Ovom prostornom planu koji je pred vama dakle novom, treba dati priliku, ali ono što treba učiniti treba učiniti napor i na Plitvičkim jezerima što financijski, što svaki drugi izgraditi potrebnu infrastrukturu pri tom prvenstveno mislim na vodovodnu mrežu i ono što prvenstveno mislim je na sustav odvodnje i treba promet koji danas ide s Plitvičkim jezerima staviti izvan granica Nacionalnog parka Plitvička jezera. To je preduvjet za sve aktivnosti koje se dalje dešava na Plitvičkim jezerima, ali jednako tako trebamo voditi računa da stanovništvu koje tamo živi damo okvire da može živjeti jer je naš interes da ono živi na području nacionalnog parka. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana ministrice. Imamo jednu repliku, poštovana zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (ORaH)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Pa samo bih vam htjela replicirati, naime vi ste tu čitali očitovanje Ministarstva zaštite okoliša koje se temelji na mišljenju Uprave za zaštitu prirode. To je uprava koja nije državni zavod za zaštitu prirode. Državni zavod za zaštitu prirode je posebna stručna institucija koja izrađuje različite stručne podloge, bavi se na kraju krajeva crtanjem i uključivanjem područja različitih u obuhvat karte Nature 2000 i provodi projekte inventarizacije vrsta. I u tom smislu je Državni zavod za zaštitu prirode zasigurno vrlo, vrlo stručna institucija koja može reći da li je određeni dokument koji ulazi u saborsku proceduru usklađen sa onime što su obaveze iz Nacionalne Nacionalne strategije i Akcijskog plana krajobrazne i biološke raznolikosti. I onim zahtjevima iz direktive o staništima, odnosno onime što zahtjeva Natura 2000. htjela bih još nešto napomenuti. Naravno da nije dobar konzervativni pristup, odnosno konzervatorski pristup zato što održivi razvoj podrazumijeva suživot ljudi u samom okruženju parkova. I na kraju krajeva, bio je daleko veći broj ljudi koji su u prošlosti živjeli u području parka međutim nije svejedno na koji način će ti ljudi u tom parku živjeti ti ljudi ne žive dobro i ne žive na održivi način zato što oni proizvodi koje oni proizvode ne dospijevaju kao proizvodi koji se nude turistima u sami park. I upravo se radi o tome da je potrebno stvoriti preduvjete da ljudi koji žive u okruženju parka imaju od toga koristi. U ovom drugom dijelu mislim da se apsolutno slažemo i govorimo o elementima koji iz ovog prostornog plana idu da omoguće život i razvitak što na području Nacionalnog parka Plitvička jezera što u okolici. A u odnosu na nadležnost zavoda i vi i ja jako dobro znamo u kojem dijelu je nadležan zavod. Ali jednako tako dobro znamo da nakon zavoda Uprava za zaštitu prirode i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode daje konačnu suglasnost što je ona i učinila. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Zaključujem raspravu. O Prijedlogu odluke glasovati ćemo kada se steknu za to uvjeti. **Leko,